Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika,

jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 119 narodni poslanik rada.Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe pristupimo i izglasamo predloge zakona koje smo juče i danas raspravljali.Obaveštavam javila po Poslovniku poslanica Milena Bićanin da neće biti tu.Poštovani poslani pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto kako bismo omogućili njeno učešće u radu Narodne skupštine.Uručen

vam je uručen Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. zakona, konstatuje potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Ivani Dinić, izabranoj sa Izborne liste Ivica Dačić

a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Ivani Dinić.Poštovana narodna poslanice, vi ste već tu, pozivam vas da

narodnu poslanicu da potpiše tekst zakletve.Čestitam vam u svoje ime i u ime svih poslanika i poslanica i želim vam uspeha u našem daljem zajedničkom radu.Pošto je Narodna

radu.Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, imajući u vidu da je već prethodno glasala o tačkama od 16. do 27. dnevnog reda, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 28. decembar 2016. godine, sa početkom u 12,10 časova, kao dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016.

godini.Poštovani poslanici pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo postojanje kvoruma za glasanje.Molim da ubacite identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskom sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 138 narodnih poslanika i da imamo uslove za

poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, poslanička grupa DS, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković i Saša Radulović.Stavljam na glasanje

na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za Javni medijski servis, u

za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za Javni medijski servis, u

načina naplate takse za Javni medijski servis.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, u

Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje i saopštavam:

stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, u

amandman.Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, u

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na amandmane.Na

vam.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, poslanička grupa DS, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković i Saša Radulović.Stavljam na glasanje

na glasanje Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija“, Pančevo, prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, u

dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Stavljam na glasanje.Zaključujem

protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Stavljam na glasanje.Zaključujem

dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.Stavljam na glasanje.Zaključujem

glasanju.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje nema.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam

prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, u

član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri

član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj

član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj

član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj

član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belančić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj

član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri

član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj

narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 32. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo narodna poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 34. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam

protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri

narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović, četiri narodna poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj

amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović, četiri narodna poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj

narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 41. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 41. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belančić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv iznad člana i član 39. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj

i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv iznad člana i član 39. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 39. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri.Stavljam na glasanje ovaj

Glavu 1, naziv člana 1. i član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

člana 21. i član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj

niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj

član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

naziv člana 23. i član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj

naziv člana 25. i član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj

naziv člana 9. i član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 9. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.Stavljam na glasanje ovaj protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv člana 16. i član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj

član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj

amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za niko, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv člana 22. i član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj

član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za

niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasala 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv člana 24. i član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj

član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj

član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.Stavljam na glasanje ovaj protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv iznad člana i član 40. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje ovaj

član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i

član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za

niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasala 144 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSDV, Zelena stranka.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

naziv člana 21. i član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj

naziv člana 22. i član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za niko, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv člana 23. i član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 14. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje ovaj niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 141 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv člana 17. i član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj

član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje i protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na naziv člana 18. i član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.Stavljam na glasanje ovaj

član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za

amandman.Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.Na član 32. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.Na član 40. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.Stavljam na glasanje

i Branka Stamenković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.Na član 48. amandman je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

amandman.Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.Na član 48. amandman je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje

niko nije glasao.Na

nije glasao.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o regulisanju o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, u

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana.Stavljam na glasanje Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana

amandman.Zaključujem glasanje: Niko od poslanika nije glasao.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, u

po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika

zaključujem Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Molim da saslušamo državnu himnu Republike

poslanici, ovim smo završili Drugo redovno zasedanje u 2016. godini.Želim da vam se zahvalim na zaista posvećenom radu.Vidimo se iduće godine.Želim vam srećnu Novu godinu i da provedete praznike sa vama najdražim osobama. Hvala vam puno.